banke doktor Boris Vujčić. Izvolite doktore. I još ćemo raspraviti Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije. Izvolite. **Vujčić,

Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Da sam znao da će moj prijatelj Pavao biti govornik prije mene ja bih vjerojatno skratio svoje izlaganje, ali neću ni ovako biti predug. Pred vama je Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2010. godinu što je u ovom trenutku već s obzirom kako se brzo razvijaju stvari u ekonomskom i financijskom svijetu skoro daleka povijest, ali dozvolite da uvodno napomenem radi boljeg razumijevanja monetarne politike u 2010. godini, a i tekuće monetarne politike jer se u okviru vođenja naše monetarne politike nije toliko toga promijenilo od početka krize sve do danas. narodna banka i prije razdoblja krize djelovala prvenstveno kontra ciklički sjećate da smo mi prije početka krize provodili mjere kojima smo pokušavali usporiti rast inozemnog duga i rast kredita koji se financira inozemnim zaduživanjem. Spomenut ću na primjer granično obveznu pričuvu i minimalnu deviznu likvidnost. Time je postignuta djelomično usporavanje domaćih kredita i prebacivanje znatnog dijela kreditnog rizika izravno na banke majke što se nakon početka krize pokazalo povoljnom povoljnom činjenicom budući da je dio kreditnog rizika isto tako se realizirao u inozemstvu, a ne u Hrvatskoj. Ali prije svega postignuta je promjena strukture financiranja domaćih banaka u korist ulaganja u kapital. Sve to dovelo je do visoke kapitaliziranosti našeg bankovnog sustava i visokih rezervi i kunskih i deviznih sredstava u bankovnom sustavu što je opet omogućilo da se na početku krize barem što se bankovnog sustava tiče krize dočeka spremno. To je Hrvatskoj narodnoj banci onda omogućilo da početkom krize kontraciklički otpušta ogromne devizne, ogromnu deviznu likvidnost u sustav otprilike 4 i pol milijarde eura. I visoka razina likvidnosti održavana je sve do danas. Praktički mi smo vodili politiku strukturnog viška likvidnosti od početka krize do danas što što kada bi se radilo, operiralo u sustavu recimo u kojem operira Europska centralna banka ili Američki FED bi značilo de facto politiku nulte kamatne stope. To je omogućilo relativno povoljno financiranje države kako za vraćanje visokih dospjelih obveza tako i za pokrivanje tekućeg deficita. Time je omogućavano i zadržavanje rejtinga i uspješno izdavanje inozemnih inozemnih državnih obveznica, a izbjegnuta je u cijelom tom razdoblju potreba ulaženja u aranžman sa MMF-om što su neke zemlje u okružju morale napraviti. je to također omogućilo nastavak kontracikličkog djelovanja monetarne politike uvjetima nakon vrhunca krize, odnosno u 2010. godini o čemu govori izvješće koje je pred vama. Da bi se pomoglo realnom sektoru i pokrenula kreditna aktivnost HNB je najavio početkom 2010. godine smanjenje stope obvezne pričuve čime bi se oslobodila znatna dodatna likvidnost. Međutim, prethodno je bilo potrebno izraditi određene modele financiranja kojima bi se uz sudjelovanje HBOR-a djelomično podijelio rizik što bi potaknulo banke da i u uvjetima rastućih iznosa nenaplativih potraživanja ubrzaju kreditiranje i smanje kamatne stope. Modeli koji su izrađeni su djelomično uspjeli i to samo tzv. Model A jer je od inicijalno oslobođenih 3 milijarde kuna

korištenje ukupne raspoloživih sredstava za plasman. Ipak rast plasmana i monetarnih agregata u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu se ubrzao. Nakon kontrakcije u 2009. plasmani banaka u privatnom sektoru porasli su za 7%. Povećanje se isključivo odnosilo na kreditiranje sektora poduzeća dok su krediti stanovništvu stagnirali. To je de facto situacija koja se proteže onda i na 2011. Nasuprot tome banke su nastavile snažno financirati državu pa je rast plasmana iznosio blizu 15%. Ukupni plasmani banaka povećali su se u 2010. u apsolutnom iznosu za oko 19 milijardi kuna, a u relativnom iznosu Hrvatska je u 2010. godini ostvarila najviši rast plasmana privatnom sektoru u usporedbi sa sličnim zemljama centralne i istočne Europe. Takva kretanja na strani plasmana rezultirala su i rastom M1 za 4,1% dok je u 2009. M1 pao za 15% i M4 znači najšire definirane likvidnosti za 4,4% nakon pada u 2009. za 1%. Otprilike istim tempom rasla je i štednja – 4,5%, ali uz daljnju vrlo brzu valutnu supstituciju. Znači prevođenje kunskih depozita natrag u devizne depozite. Drugim riječima ukupna štednja je rasla, ali štednja u devizama rasla je brže, a u kunama je padala tako da je ukupna razina valutne supstitucije ponovno dosegla razinu od 80% nakon što smo godinama ju postupno smanjivali. Znači sa razine od 85% na razinu od 65%. To jako dobro pokazuje koliko je proces deeurizacije, odnosno smanjivanja valutne supstitucije u Hrvatskoj težak. Zbog nasljeđa, zbog povijesti štednje u stranoj valuti i koliko brzo u kriznim uvjetima taj proces okreće smjer i isto tako upozorava kako bi opasno bilo zadirati u taj proces administrativnim mjerama uvjetima potpune liberaliziranosti kapitalnih transakcija što smo morali učiniti prilagođavajući se acquis communitaireu u procesu pristupanja EU. Tijekom 2010. godine zabilježen je očekivano i daljnji snažni rast loših plasmana u uvjetima daljnje recesije pa je osim za stabilnost cijena vođenje politike stabilnog tečaja bilo isto tako važno i za održavanje stabilnosti financijskog sustava, ali i razine realnih raspoloživih sredstava za potrošnju o čemu onda ovisi i ukupna gospodarska aktivnost. Pesimizam i zabrinutost potrošača, povećanje nezaposlenosti, izbjegavanje korištenja novih kredita doveli su do pada raspoloživog dohotka stanovništva i osobna je potrošnja nakon snažne kontrakcije od čak 8,5 postotnih poena u 2009. nastavila padati i u 2010. godini. Pala je za daljnjih 0,9%. Blago se smanjila i državna potrošnja, snažno su se smanjile investicije u kapital za 11,3%, a jedini pozitivni impuls rasta u 2010. dolazio je od izvoza roba i usluga koje su rasle za 6%. No rast izvozne potražnje i izvoza ipak nije bio dovoljan da kompenzira ostala kretanja pa je ukupna gospodarska aktivnost pala drugu godinu za redom nakon -6% u 2009. za 1,2% u 2010. Izvoz je bio jedini generator rasta, njegova nominalna stopa rasta u eurima bila je visoka – 18%, ali još uvijek nije dosegao razdoblje od prije početka krize. Uvoz je s druge strane stagnirao što pokazuje da su izostale nove investicije i da je potrošnja kao što sam rekao i dalje blago padala. Pa je deficit tekućeg računa platne bilance u 2010. bio rekordno nizak, odnosno došlo je do velike kontrakcije deficita na tekućem računu te je on iznosio 1% BDP-a. Zbog niskog deficita potrebe za inozemnim financiranjem bile su relativno male. Priljevi kapitala isključujući promjenu međunarodnih pričuva iznosili su samo 1,6% milijardi eura. Znači trećinu priljeva iz 2009. Bruto inozemni dug na kraju prosinca je iznosio 46,4 milijarde eura gdje se otprilike nalazi i dan danas, znači stagnira od tada, a međunarodne bruto pričuve porasle su na 10,7 milijardi eura, odnosno preko 7 mjeseci uvoza. U takvim uvjetima uz sasvim prigušene domaće inflacijske pritiske što je opet velikim dijelom posljedica recesijskih kretanja HNB je mogla voditi ekspanzivnu monetarnu politiku i održavati visoku kunsku likvidnost. Novac nije bio kreiran samo smanjenjem obvezne pričuve već i deviznim transakcijama, otkupom deviza tako da su dnevni viškovi likvidnosti u sustavu tijekom cijele godine bili ogromni, a kamatne stope na novčanom tržištu izuzetno povijesno niske ispod 1%. Za ostalim instrumentima kreiranja novca Središnje banke poput … /Govornik se ne razumije./… kredita, kredit za likvidnost kao i kunskih obrnutih repo poslova u takvim uvjetima nije bilo potrebe. Drugim riječima opet mi održavamo konstantno od tada strukturni višak likvidnosti što de facto je politika nulte kamatne stope u uvjetima gdje kamatna stopa, odnosno repo operacije osnovni transmisijski mehanizam monetarne politike. Iznosi koje su banke u takvim uvjetima prekonoćno ulagale u depozit kod Središnje banke bili su vrlo visoki i ponekad su dosizali i 10 milijardi kuna. Takvu politiku obilnog i jeftinog novca HNB je provodila tijekom cijele 2010. godine a s time je nastavila i u 2011. Kako bi potakla oživljavanje kreditne aktivnosti i utjecala na daljnji pad kamatnih stopa na kredite, a to je moguće raditi sve dok je tečaj manje-više stabilan, a inflacijskih pritisci niski i sve dok se ne stvaraju inflacijska odnosno deprecijacijska očekivanja. Inflacija u 2010. godini u prosjeku u odnosu 2009. iznosila 1,1% od čega je samo rast cijena energije iznosio 9,5%. Gledajući kraj godine u prosincu 2010. u odnosu na prosinac 2009. godine cijene su ukupno bile 1,8% više a cijene energije za 9,7% više. Što se tiče kamatnih stopa s jedne strane vidjeli smo vrlo niske kamatne stope na tržištu novca, povijesno najniže, zbog održavanja tako visoke razine likvidnosti i snažno smanjenje kamatnih stopa na … ministarstva financija u odnosu na ono što smo vidjeli 2009. i općenito povoljnije uvjete zaduživanja države. A također smo vidjeli značajan pad kamatnih stopa na kratkoročne kredite poduzeća. S druge strane kamatne stope na dugoročne kredite privatnom sektoru zadržale su se otprilike na razinama dostignutima 2009. godine. Tako su kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima s valutnom klauzulom prosječno i nadalje bile veće od 7% dok se kamatne stope na istovrsne kredite stanovništvu tijekom 2009. smanjile s otprilike 9% na 8%. Glavni razlozi zadržavanja dugoročnih kamatnih stopa na višim razinama bili su visoka premija na rizik zemlje, te nastavak kvarenja aktive banaka odnosno nenaplativih potraživanja kredita. Pogoršanje kvalitete kredita danih poduzećima imalo je i nadalje dominantan utjecaj na kretanje ukupnih loših kredita, ali uz to je i jačanje švicarskog franka dodatno potaklo rast loših kredita. Loši krediti su tako krajem 2009. iznosili 7,8% a godinu dana kasnije 11,2%. Ta kretanja utjecala su na smanjenje kamatnih prihoda banaka i na povećanje troškova rezerviranja za gubitke. Međutim, pokazatelji profitabilnosti bankovnog sustava bili su i nadalje relativno dobri. Prosječni povrat na aktivu bankovnog sustava tako je iznosio 1,2% a prosječni povrat na kapital iznosio je 7%. Međutim, tu treba napomenuti da se radi o prosjeku za cijeli sustav gdje je jedna banka znatno utjecala na ono što se događalo, ona je naime u 2009. godini imala gubitak i sa boljim rezultatima 2009. poboljšala je bitno prosjek cijelog sustava, ako se ona izuzme onda su rezultati banaka u 2010. bili loše što se profitabilnosti tiče i prinosa nego 2009. Međutim, ono što je za bankovni sustav najvažnije, bankovni sustav i u 2010. godini ima vrlo visoke rezerve i likvidnosti, kako kunske likvidnosti tako i devizne likvidnosti, devizne likvidnosti osobito važno zbog vrlo visoke … Hrvatskog financijskog sustava i ima vrlo visoku kapitalnu adekvatnost ima vrlo visoke rezerve kapitala kojima može podnijeti značajne udare. Naime, stopa adekvatnosti kapitala u 2010. iznosila je 18,4% što je napominjem vrlo visoko, preporuka europskoj asocijaciji banaka za recimo sredinu ove godine, da Europske banke moraju dići prosječnu stopu adekvatnosti kapitala na 9%, a povećanje stope adekvatnosti kapitala koje smo vidjeli 2010. godine u odnosu na 2009. godinu prvenstveno je posljedica usklađivanja u procesu pristupa Europskoj uniji, direktivi o adekvatnosti kapitala CRD 3. tzv. koja je za otprilike 2 postotna poena drukčijim obračunom povećala stupu adekvatnosti kapitala i učinila je usporedivom sa stopom adekvatnosti kapitala Europskih banaka. Evo zahvaljujem. Hvala lijepa. Čuli ste uvodno izlaganje gospodina Borisa Vujčića zamjenika guvernera Hrvatske narodne banke. Da li žele izvjestitelji Odbora uzeti riječ?

zamjeniče guvernera, vice guverneru, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 2. sjednici održanoj 24. siječnja 2012. godine godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2010. godinu, koja je predsjedniku Hrvatskog sabora sukladno odredbi 62. zakona o Hrvatskoj narodnoj banci dostavila Hrvatska narodna banka aktom od 30. svibnja 2011. godine. Odbor za financije i državni proračun na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je o predmetnom izvješću kao matično radno tijelo. Odbor je raspolagao sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske u kojem Vlada Republike Hrvatske ističe da nema primjedbi na godišnje izvješće Hrvatske narodne Uvodno izlaganje koje smo mi imali na Odboru vi ste čuli sada koje je predstavio zamjenik premijera Vujčić pa ja po tom pitanju neću ponavljati međutim, istaknut ću ono što se u raspravi na Odboru istaknulo kao sljedeća stajališta: narodne banke za 2010. godinu trebalo je raspraviti u prošlom sazivu Hrvatskog sabora kada je i bilo uvršteno u dnevni red plenarne sjednice Hrvatskog sabora. Ubuduće bi svi obveznici podnošenja izvješća o svom radu Hrvatskom saboru trebali to učiniti što ranije kako bi Hrvatski sabor mogao provesti raspravu na vrijeme. Iznijeto je mišljenje da je Hrvatska narodna banka trebala bolje upravljati deviznim pričuvama, budući su znatno smanjeni kamatni prihodi s tog osnova. Devizne pričuve su imovina republike Hrvatske i s njom se treba upravljati na način da državni proračun ima koristi od te imovine. Također u raspravi je iznijeto da je nužna što bolja koordinacija fiskalne i monetarne politike s ciljem da se stvore što bolji uvjeti za oporavak i razvoj gospodarstva u cjelini. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Prihvaća se godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2010. godinu. Hvala. Hvala lijepa. Da li još netko od predstavnika odbora želi uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prva za riječ se javila predstavnica Kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske, poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala. vremenski kasno raspravljamo o izvješću za 2010. godinu ipak kroz to izvješće možemo vidjeti i određene tendencije ne samo u financijskom i bankarskom sustavu nego ukupno o gospodarstvu naše zemlje. 2010. godina je u svijetu za većinu država i njezinih gospodarstava značila oporavak. Većina država postupno je izlazila iz krize koja se najprije manifestirala kao financijska kriza, a kasnije kao i gospodarska, a zapravo je kulminirala još 2008. godine. Gospodarski rast u zemljama EU u toj godini iznosio je 1,8% ali je samo njemačko gospodarstvo raslo po nešto većim stopama i to od 3,6%. I druga svjetska gospodarstva posebno američko koje je zapravo zahvatila najteža financijska i gospodarska kriza nakon sredine prošlog stoljeća, imalo je značajniji rast a posebno visok rast zabilježile su zemlje Dalekog istoga kao što su Kina, Indija, Japan ali i gotovo jedan veći dio Latinoameričkih zemalja. zemlje našeg neposrednog okruženja bilježe rast svojih gospodarstava i po nekakvoj definiciji kada imate u nekoliko tromjesečja gospodarski rast kaže se da zemlja izlazi iz krize. Sve su te države na vrijeme uočile uzroke krize i poduzimale različite više ili manje efikasne mjere za njezino suzbijanje. U Hrvatskoj je tadašnja vlast dugo se opirala priznati da smo u krizi posebno da ona proizlazi iz strukture gospodarstva, govorili se da smo mi kriza kod nas refleksija samo svjetske krize, odnosno da struktura BDP-a u kojoj najvećoj mjeri utječe potrošnja posebno javna potrošnja koja se dobrim dijelom već dana bazirati na zaduženju. Izostanak provođenja efikasnih antirecesijskih mjera mada se u navrata su se donosile antirecesijske mjere, a posebno izostanak strukturnih reformi doveli su do drastičnog pada BDP-a u 2009. godini za 6% i u nastavnoj u 2010. godini za daljnjih 1,2%. U takvim uvjetima HNB je usmjerio sve aktivnosti na održavanje stabilnosti tečaja kune kao glavnog čimbenika stabilnosti cijena i financijskog sustava te na održavanje likvidnosti bankarskog sustava što je i Zakonom o središnjoj banci utvrđena njezina zadaća. Cilj politike HNB-a bio je poticanje kreditne aktivnosti i poboljšavanja uvjeta kreditiranja što je trebalo rezultirati većom gospodarskom aktivnošću. U tom smislu smanjena je stopa obvezne pričuve sa 14 na 13%, smanjena kamatna stopa na trezorske zapise Ministarstva financija i kamatne stope na međubankarskom tržištu. Nažalost, to nije bitnije utjecalo na ukupni pad kamatnih stopa. Minimalni pad zabilježen je na kratkoročne kredite dok su kamatne stope na dugoročne kredite zadržane na istoj razini. HNB kroz izvješće upozorava da je zadržavanje kamatnih stopa na dugoročne kredite posljedica visoke razine premija na rizik zemlje odnosno zadržavanje prinosa hrvatskih obveznica na povišenoj razini te loši plasmani. Pad gospodarske aktivnosti posebno u 2009. godini utjecalo je na rast loših kredita, a dodatni utjecaj imalo već tada zabilježeno jačanje švicarskog franka posebno na kredite stanovništvu. Udio loših kredita samo u jednoj godini dakle u 2010. u odnosu na 2009. godinu povećan je za čak 44%. Tako povećani troškovi rezerviranja za loše plasmane u bankama dijelom su kompenzirani poboljšanjem troškovne efikasnosti i jačanjem drugih prihoda značajnije su rasli prihodi od provizija i naknada, ali su oni ipak utjecali na slabije poslovne rezultate. Visoka likvidnost bankarskog sustava posljedica je bila male potražnje za kreditima i strožih uvjeta za dužnike jer su izostale prvenstveno investicijske aktivnosti u realnom sektoru pa i pad uvoza koji se dobrim dijelom financirao kroz kredite. U takvim uvjetima banke su otplatile više obveze nego što su uzimale kredite, a gospodarstvo je svoje obveze uglavnom refinanciralo i na domaćem i na inozemnom tržištu. Nastavak pogoršanja salda konsolidirane opće države utjecalo je na neto zaduženje od čak 14,5 milijardi kuna odnosno povećanje sa 3,2 na 4,3% BDP-a a kada se tome pribroji protestirana jamstva ali i isplata duga umirovljenicima što istina mi ne iskazujemo kroz državni proračun tada bi objektivno deficit se popeo na čak 5,3%. To je razlog snažnog rasta duga opće države jer se deficit u cijelosti financirao zaduženjem i to najvećim dijelom na domaćem financijskom tržištu. Dug krajem 2010. iznosio je 138 milijardi kuna odnosno 41,2% BDP-a povećan je za 6%-ni poena. Uz to potencijalni rizik duga duga koji često zaboravljamo predstavljaju izdana državna jamstva koja su krajem 2010. godine iznosile 59 milijardi kuna ili čak 17,5% BDP-a. Kod rasprave o deficitu državnog proračuna upravo mi iz SDP-a često upozoravamo na ovu situaciju pogotovo na državna jamstva koja su dana brodogradnji koja bi sada trebala ići u restrukturiranje i privatizaciju i pitanje je kakva je sudbina tih još živućih jamstava. HNB ima ključnu ulogu u nadzoru bankarskog sustava pa je tako u izvješću navedeno da je u 2010. godini pokrenut postupak likvidacije nad jednom bankom. Među bankama dominira 6 banaka koje raspolažu sa 82% ukupne imovine svih banaka. A među bankama u stranom vlasništvu dominiraju dioničari iz Republike Austrije s udjelom od 60%, a slijedi ih dioničari iz Italije s udjelom od gotovo 20%. Ovaj podatak može biti značajan u odnosu na stabilnost bankarskog sustava u ove dvije države. U Italiji imamo dosta problema u bankarskom sustavu. Banke bilježe konstantan rast depozita građana pa tako i u 2010.godini po stopi od 8,1% ali ukupan rast depozita je svega 4,8% jer na to utječe pad depozita drugih sektora i to onda smanjuje depozite na nekih 12,4 milijarde povećanja u odnosu na godinu ranije. ovakvo povećanje bilo je dostatno za slabu kreditnu aktivnost pa su banke smanjile korištenje kredita i depozita većinskih inozemnih banaka za gotovo 3%. U odnosu na pad gospodarstva i lošije poslovanje realnog sektora banke su i u 2010. godini imale, može se ocijeniti dobre ili čak vrlo dobre rezultate. Dobit prije oporezivanja povećana je za 7,3%, a nakon oporezivanja iznosila je 3,76 milijardi kuna. Već je zamjenik guvernera rekao da je na takav kumulativni rezultat utjecalo pozitivno poslovanje jedne od banaka koja je 2009. bilježila gubitak. Pojedinačno banke su ostvarile nešto slabije rezultate i to prvenstveno zbog povećanog rezerviranja za loše plasmane i zbog manjih kamatnih prihoda unatoč tome što su dobrim dijelom kamatne stope ostale na istoj razini, ali zbog manjih plasmana u toj godini manji su kamatni prihodi. U vrijeme recesije treba pojačano voditi računa o kreditnim rizicima. HNB konstatira da su kreditni rizici smanjeni za 1,6% ali da je to ipak isključivo posljedica metodološke prirode jer se po po vrijedećim propisima, dakle usklađenim sa zakonodavstvom Europske unije financijska imovina raspoloživa za prodaju isključuje iz takvih rizičnih skupina. Usporavanje odnosno čak i pad gospodarskih aktivnosti, izostanak većih investicija, nesklonost poduzetnika rizicima u doba krize utjecali su na smanjenje kreditne aktivnosti i ona se svela uglavnom na kreditiranje obrtnih sredstava i najvećim dijelom kroz modele modele koje je predložila Vlada i koji su išli u dvije godine, dakle poznati modeli A, B i C od kojih jedino model A za obrtna sredstva i u nekoj većoj mjeri realiziran te na povećanje kreditiranja države koja je povećala unutarnji dug za 13,5 milijardi kuna i to uglavnom radi izdavanja domaćih obveznicima. Zaključno bismo rekli da ocjenjujemo da je HNB u 2010. godini izvršila zadaće na osiguranju stabilnosti cijena i tečaja i visoke sigurnosti bankarskog sustava, koristeći pri tome mjere i instrumente monetarne politike. u gospodarskoj politici izostala je realizacija mjera i instrumenata za dinamiziranje gospodarstva, odnosno bitne strukturne reforme što će dugotrajnije utjecati na usporeni gospodarski rast i povećanje udjela realnog sektora u bruto društvenom proizvodu. Upozoravamo da je ubuduće nužna usklađenost monetarne i gospodarske, odnosno i fiskalne politike za povećanje gospodarskog rasta i stabilnost financijskog sektora. HNB jest neovisna u vođenju monetarne politike i osiguranja stabilnosti bankarskog sustava, ali u sadašnjim uvjetima sugeriramo veću koordinaciju monetarne i izvršne vlasti kako bi se postigli što pozitivniji rezultati. Klub SDP-a prihvaća Izvješće HNB-a za 2010. godinu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa klubu SDP-a. U ime Kluba zastupnika Hrvatski laburisti-stranka rada poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani potpredsjedniče Sabora, zamjenik guvernera, poštovane kolegice i kolege. Možda će nekome ove riječi zvučati tvrdo i oporo, no one ma kako zvučale opisuju stvarno stanje. Sve smo više žrtve monetarnog kolonijalizma u neoliberalnom kapitalizmu. Vlada i Hrvatska narodna banka nisu štitile interes građana, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika već krupnog kapitala. Dosadašnje vlade glumile su neovisnost, alibi pričama. Mi smo usamljeni otok, premali smo, ovisni smo, kriza je, sve je to točno. Ovisni smo jer smo to sami htjeli biti ovisni, neovisni smo od onog trenutka kada ste dopustili među ostalim deviznu klauzulu. Bez rizika banaka započelo je plansko, dugoročno siromašenje građana i privrede. U izvješću se o tim sitnicama ne govori, a moglo se govoriti, evo i zašto. Iako je u vremenima globalizacije, odnosno posvemašnje i svekolike povezanosti kulturne, privredne, financijske, političke i vojne, nemoguće govoriti o državnom suverenitetu u konvencionalnom smislu kao što je to prije nekoliko dana govorila ministrica vanjskih poslova. Mi Hrvatski laburisti-stranka rada smatramo da pored toga što se Hrvatska u potpunosti prepustila svim negativnim aspektima neoliberalnog kapitalizma, odnos prema nacionalnoj valuti kuni doprinosi narušavanju suštinskog suvereniteta. Tražimo da se devizna klauzula za kredite ukine kako bi kuna napokon postala nacionalna valuta, kako bi Hrvatskoj bio vraćen dio suvereniteta koji se iz dana u dan sužava i kako bi banke, uglavnom u stranom vlasništvu, poslovale po pravilima po kojima posluju u svojim matičnim državama. Ako se analizira odnos države te Hrvatske narodne banke prema kuni nije pretjerano reći da kuna zapravo nikad nije bila nacionalna nacionalna valuta već puko transakcijsko sredstvo, korak od robe i usluge do marke, franka i eura. Odnos središnje banke prema kuni svjedoči da ne postoji povjerenje u stvarnu vrijednost kune. Dosadašnjih 80-tak posto kredita vezano je uz tzv. deviznu klauzulu što pak znači da su svi krediti devizni. Obzirom da je kuna jedna od najstabilnijih valuta na svijetu ne vidimo nikakvog razloga da se ne ukine devizna klauzula u bankarskom poslovanju. Ukidanje devizne klauzule posebno dobiva na važnosti u uvjetima eventualne devalvacije kune. Jedna od temeljnih zadaća Hrvatske narodne banke je održavanje stabilnosti cijena, a devalvacija neminovno dovodi do rasta cijena. Tako bi se efekti devalvacije prelijevali na teret građana i gospodarstva, dok banke ne bi snosile nikakve rizike. Zato od HNB-a tražimo da inicira odluku kojom će se podijeliti rizik između banaka, građana, države i hrvatskih tvrtki. Time bi se izbjegle sve spekulacije na tržištu novca koje su prouzročile porast porast tečaja eura, franaka i drugih valuta. Sigurni smo da bi se ukidanjem devizne klauzule u potpunosti eliminirale spekulacije s tečajem jer bi u tom slučaju od devalvacije strepili i vjerovnici i banke, a ne samo dužnici, građani, poduzetnici. Smatramo da Hrvatska narodna banka mora biti jedan od čuvara ne samo monetarne neovisnosti Republike Hrvatske već i položaja nositelja tog suvereniteta, hrvatskih građana u suverenoj Republici Hrvatskoj. Hrvatska narodna banka ima instrumente i od Hrvatske narodne banke tražimo da te instrumente iskoristi i zaštiti Republiku Hrvatsku i hrvatske građane. Hrvatska narodna banka zasigurno može i mora u interesu građana i privrede potaknuti Vladu da ozbiljno i odmah prione pripremama za postupno ukidanje devizne klauzule. Na skupu "Tržište novca" održanom u Opatiji početkom svibnja 2011. godine guverner Željko Rohatinski je izjavio: "Što se tiče eventualne zabrane primjene valutne klauzule na kredite to je pitanje regulirano u članku 21. i 22. Zakona o obveznim odnosima i izvan je ingerencije I Europska središnja banka preporučuje da se u Hrvatskoj smanji uporaba devizne klauzule kako bi se smanjila i ranjivost Hrvatske prema mogućim naglim promjenama u kretanju tečaja eura i ostalih valuta. Guverner nakon toga priznaje da je Hrvatska visoko eurizirana, uostalom što je danas govorio i viceguverner jer valutna klauzula u depozitima i kreditima povećava kreditni rizik. Sličnu ocjenu o deviznoj klauzuli u Hrvatskoj dali su i MMF, te neke od agencija. HNB je nastojala smanjiti udjel valutne klauzule ponajprije održavanjem stabilne kune. No, udio devizne štednje iznosi oko 80%. Zbog čega? Zato što su se i izvršna i monetarna vlast itekako trudile marku, franak, manje dolar a potom i euro pretpostaviti kuni. Kuna u Hrvatskoj zapravo nikad nije bila novac već preračunsko sredstvo. Uvjereni da smo kadri i voljni Hrvatsku čiji se građani sve više okreću sakupljačkoj privredi po kontejnerima izvući iz krize krajnje je vrijeme da se ozbiljno pozabavimo godinama odbačenim monetarnim suverenitetom koji nas kao uteg oko vrata sve više vuče na dno. Podsjećamo da svaka zemlja uz himnu, zastavu, granice, vojsku, policiju ima i novac kao osnovno obilježje svojega suvereniteta. Mi smo ga se dopuštajući bankarima da hrvatskim građanima pri odobravanju kredita devizne klauzule ili odobravanja kredita nameću devizne klauzule definitivno tog suvereniteta odrekli. Devizna klauzula je nezakonita. To čak i nije teško dokazati. Zakonom je jasno propisano da je hrvatski novac kuna. Mi struju, vodu, porez, sve komunalije i bilo što drugo u Hrvatskoj ne možemo platiti eurom ili dolarom, nego samo kunom. Kako to da vam banka odobri kunski kredit, a obveze obračunava u eurima. Na to kukavičje jaje nasjela je i država čiji građani trpe dok politička elita od Vlade do Sabora tu agoniju promatra ravnodušno čime dokazuje da joj je do vlastitih građana malo stalo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu u ime Kluba zastupnika HDSSB-a, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite poštovani zastupniče.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine viceguverneru, dame i gospodo. Pa evo prema tom Izvješću HNB-a i što svi mi sami znamo 2010. obilježio nastavak gospodarske krize u Republici Hrvatskoj za razliku od i zemalja okružja i zemalja svijeta koje su iz te krize izlazile čak i u BiH je 1,1 u pozitivi BDP, u Srbiji 1,5, u Hrvatskoj je BDP bio -1,3. Priljev kapitala je iznosio u 2010. Samo 1,6 milijardu eura, odnosno 3 puta manje nego u 2009. I taj nizak priljev kapitala uglavnom se odnosio na zadržanu dobit u bankarstvu, te pretvaranje dijela duga nebankarskih financijskih institucija u kapital i u nešto trgovinske djelatnosti. To govori da izravnih ulaganja zapravo u 2010. nije bilo značajnijih. Ukupan fiskalni manjak iznosio je gotovo 5,35 BDP-a, odnosno 17,6 milijardi kuna, a s obzirom da je država taj ukupni fiskalni manjak gotovo u cijelosti financirala zaduživanjem rastao je dug opće države koji je u odnosu na 2009. porastao sa 6 postotnih bodova, odnosno 20 milijardi kuna, te je krajem 2010. iznosio tih 138 milijardu kuna. Državna jamstva su bila 58,6 milijardi kuna, odnosno 17,5% BDP-a i taj bruto inozemni dug kako su prethodnici reko krajem 2010. a i sa sada toliko iznosi oko 46 i pol milijardi eura, odnosno 101% BDP-a. Kad je riječ o gospodarskoj aktivnosti

a ukupne bruto investicije, odnosno ukupna investicijska aktivnost u razdoblju nula osma nula deseta pale za 21 i pol posto. Proizvodnja je blago padala, najviše u građevinarstvu 16,4%. Realne bruto i neto plaće također su u 2010. smanjene za 1,6%. Cijene nekretnina su pale 9,4%. Izdano je čak 45% manje građevinskih dozvola, dakle ukupna znatna stagnacija u sektoru građevinarstva. Robna razmjena. Izvoz je porastao za tih spomenutih 18,2%. Izvoz je iznosio 8,9 milijardi eura u 2010. No, to se u prvom redu odnosi na nekoliko brodova koji su u toj godini isporučeni, dok je uvoz blago stagnirao iznosio 15,1 milijardu eura. Znači, to je odnos uvoza odnosno izvoza i uvoza 9:15 milijardi. Kad je riječ o kamatnim stopama, pa evo u izvješću se navodi ja ću to otprilike citirati da je kamatna stopa na stambene kredite s valutnom klauzulom smanjenja sa 6,45% u prosincu 2009. Na 6,02% u prosincu 2010. Kamatne stope su u 2011. samo padale. Svi mi možemo lako pogledati primjerice web stranice 6 velikih banaka u Hrvatskoj i vidjeti da nijedan građanin ovdje od nas ne može dobiti stambeni kredit sa tom kamatnom stopom koja se danas kreće bez dodatnih pogodnosti između 7 i 7,5%. E sad nešto o bankama, kako su u svemu tome prošle banke? Dobit banaka prije oporezivanja 2010. godine dobit je iznosila 4,5 milijarde kuna, odnosno 300 milijuna kuna ili 7,3% više nego u 2009. Od Od čega je nad 6 velikih banaka, dakle 6 tzv. "velikih" banaka otpada udio u dobiti od 4,34 milijarde kuna, odnosno 96,4% ukupno ostvarene dobiti u bankarskom sektoru odnosi se na tih 6 velikih banaka, a ostatak od 160 milijuna kuna na preostalih 27 srednjih i malih banaka. Imovina banaka po zaposleniku raste sa 16 2006. na 18 milijuna kuna u 2010. Operativni troškovi banaka padaju sa 55% 2006. na 48,3% neto prihoda 2010. Iz ta dva parametra, a iz drugih parametara koji su navedeni u Izvješću HNB-a koje sad neću navoditi vidljivo je da bankarski sektor ni na koji način nije preuzeo svoj dio odgovornosti, a ni tereta za rješavanje gospodarske krize koju je dobrim dijelom i sam generirao. Ni monetarna, a ni fiskalna vlast očito nisu imale ni želje, ni volje ili nisu to uspjele prenijeti dio tereta za rješavanje krize na leđa banaka kao što se sada najavljuje. Banke bi možda kratkoročno imale manje profite, ali dugoročno bi zapravo stabilizacijom još više profitirale. Također se u izvješću spominje da je neto dobit HNB-a u 2010. bila 2 milijarde kuna. Čestitke na lijepoj zaradi, na lijepoj dobiti HNB-a. Nadamo se da nije nastala ni na koji način na teret poreznih obveznika. Jedan prijedlog i digresija za HNB, tvrtke za otkup zlata u RH tijekom svakog dana u radnom tjednu od građana prikupe oko 30 kg 14-karatnog zlata. Ukupno godišnje 8 do 8,5 tona. Taj nakit koji se kao lom nakit otkupljuje u stotinama otkupnih stanica u RH to je nakit naših baka i djedova sviju nas koji narod u besparici predaje, topi se u neobrađene zlatne poluge od 1 kg i takve neobrađene zlatne poluge se iznose iz RH kao sirovina u kategoriji primjerice drvenih trupaca bez ikakvih davanja. U 2011. izdano je 25 izvoznih dozvola za te zlatne poluge ukupne težine 2 170 kg. Procjena je da se radi o dvostruko većoj količini, dakle da se dio toga iznosi bez izvoznih dozvola. Republika Hrvatska je jedna od rijetkih država i u Europi i regiji koja nema nikakve zlatne rezerve pa stoga i prijedlog viceguverneru, odnosno HNB-u uvesti obvezu prodaje tog zlata HNB-u. Dakle, HNB dovoljno prihoduje da može dio svojih novčanih prihoda pretvoriti u zlatne depozite čime će se pod 1 spriječiti trajno iznošenje tog zlata i osiromašivanje RH, a pod 2 postupno stvarati hrvatska zlatna rezerva, odnosno pričuva. Što se tiče same monetarne politike HNB-a cilj HNB-a je prema Zakonu o HNB-u održavanje stabilnosti cijena te podupiranje gospodarske politike RH djelujući u skladu s načelima otvorenog tržišnog gospodarstva i slobodne konkurencije. To znači da monetarna vlast mora osiguravati postizanje kako vanjske tako i unutarnje ravnoteže. Mehanizam kroz koji se monetarna politika provodi, sustav financijskih posrednika, u prvom redu banaka mora biti funkcionalan, zdrav. U bankarskom sektoru RH koncentracija velikih banaka u stranom vlasništvu izraženija je nego drugdje u razvijenom svijetu. S obzirom na ostvarene profite praktički 97 profita odlazi stranim vlasnicima nastalih u RH iz bankarskog sektora. Takav financijski sektor pretežito u stranom vlasništvu može poticati kreditiranje domaće potrošnje uvoznih proizvoda, primjerice automobila trajnih potrošnih dobara i na taj način podupirati državu svojih vlasnika, a destimulirati domaću proizvodnju preko primjerice teško dostupnih kredita s previsokim kamatnim stopama. Taj i takav trend nije posve nepoznat hrvatskim prilikama, ali mjere HNB-a koje bi ga destimulirale nismo previše zapazili. Također ni stabilizacijske mjere HNB-a koje bi išle za snižavanjem kamatnih stopa, a koje bi potakle kreditiranje gospodarstva i ubrzale gospodarsku aktivnost također nisu bile previše zapažene. HNB se nije istakla ni u slučaju HPB-a gdje nije bilo signala od HNB-a o nepravilnostima zbog kojih se banka u jednom trenutku opasno zaljuljala. Danas je HPB sedma banka u Hrvatskoj, banka u 100% hrvatskom vlasništvu. To je banka kojoj građani vjeruju usprkos problemu u kojem se nalazila. Hrvatska poštanska banka mora ostati hrvatska banka, stoga upozoravamo i monetarnu i fiskalnu vlast da 4,5 milijuna hrvatskih građana zaslužuje imati jednu veliku hrvatsku banku. Oštro se protivimo probnim balonima koji se u javnosti puštaju oko prodaje HPB-a i bit ćemo protiv svake odluke koja će voditi k ulasku stranog kapitala u HPB u bilo kojem vlasničkom udjelu. Poučeni lošim primjerima puzajućih preuzimanja INA-e, HT-a i još nekih drugih tvrtki i banaka. Hrvatska poštanska banka treba biti zdrava banka, poslovati tržišno i u interesu svojih vlasnika građana RH. Stoga je naša poruka ne prihvaćamo nikakvo spominjanje prodaje ni ulaska stranog vlasništva u HPB i ne prihvaćamo i odmičemo svako daljnje povećanje udjela stranog kapitala u vlasničkoj strukturi hrvatskih banaka. Što se tiče politike čvrste kune, politika čvrste kune je čak i uz blagu aprecijaciju kakvu provodi HNB imala i zagovornike i protivnike. većina se slaže pa i mi se s njima slažemo da je monetarna politika u segmentu držanja tečaja kune i održavanja stabilnosti tečaja bila jedno od rijetkih sidra ukupne hrvatske gospodarske politike. Bila je jedna od rijetkih predvidljivih varijabli koje su investitorima i ukupnom hrvatskom gospodarstvu davali stabilnost i sigurnost. Stoga će Klub zastupnika HDSSB-a uz primjedbe i prijedloge koje smo iznijeli bit ćemo jako suzdržani kod glasovanja o Godišnjem izvješću HNB-a. Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite.

i stavovi temeljem izvješća za 2010. godinu pa iako u biti ovo nije trebalo biti sada nego prošle godine, u prošlom sazivu Sabora, mislim da je dobro iskoristiti trenutak s obzirom da se značajnije financijske prilike nisu se mijenjale može se reći čak i pogoršavale. Politika HNB-a provodila je i bila je usmjerena na održavanje visoke likvidnosti, pokušaj gospodarskog oporavka, zajedno sa HBOR-om smanjenje obveznih pričuva s 14 na 13%. Međutim mi u HNS-u vidimo da očigledno taj oporavak nije nije se postigao. Rast neto kredita bio je svega 5,9%, a realan rast ako se izuzme utjecaj kredita nominiranih i indeksiranih s eurom ima svega 1,8%. Postavlja se pitanje gdje je završila oslobođena likvidnost. Krediti stanovništva su u padu, opada povjerenje banaka u domaće poslodavce i stanovništvo i teško se dokazuje kreditna sposobnost po sada postroženim kriterijima banaka ali zato raste kreditiranje države i tvrtki u državnom vlasništvu i naravno ulaganje u vrijednosne papire, trezorske zapise, obveznice tržište novca itd. Gospodarska aktivnost koja je trebala potaknuti oslobađanje dijela obvezne rezerve nije se u 2010. godini dogodila. U politici HNB-a u odnosu prema bankama, nedostaje vidi se jasno je kvalitetne dovoljno kvalitetne suradnje, selektivnog pristupa prema manjim bankama kojih je bilo 22 u Hrvatskoj, te više prevencije a manje ipak birokratskog pristupa i zajedničkih sastanaka. Dalje se navodi da je u 2010. bio nastavak rasta lošijih kredita banaka, međutim, profitabilnost bankarskog sustava u 2010. godini i nadalje relativno dobra. MI u HNS-u smatramo da ovo ukazuje na jednu poražavajuću činjenicu. Banke spašavaju vlastiti rezultat povećanjem prihoda od provizija, naknada na teret zdravog dijela portfelja time opterećujući dodatno dio gospodarstva koji još uvijek opstaje ali kasni sa svojim obavezama. Pa plaća opomene, naknade za prolongate kredita, zatezne kamate itd. HBOR ne pridonosi koliko bi trebao i u nekim segmentima nalik je komercijalnim bankama te utvrđuje premije rizika za kredite koje plasira putem komercijalnih banaka iako u takvom aranžmanu je ukupan rizik na poslovnoj banci. Time povećava visinu kamatne stope u konačnici. Tako se na primjer ne pridonosi poticanju izvoza ključnog segmenta za gospodarski oporavak. Rast udjela loših kredita u 2011. sigurno će biti vidljiv u Izvješću za 2011. godinu jer mnogi pokazatelji na to ukazuju, rast poreznog duga kroz neplaćeni PDV, doprinosa itd. Stoga bi kontrola banaka u dijelu lošeg portfelja morala biti postrožena. Treba vidjeti kako banke valoriziraju naplatu loših plasmana posebno u području projektno financiranje u građevinarstvu, jer znamo da projekti stoje a zemljišta kupljena kreditima banaka nemaju tržišnu vrijednost. Ovo područje može biti zanimljivo zbog činjenice da su ovakvi projekti nerijetko bili rezervirani za povlaštene osobe našeg društvenog i političkog života a sprega su osnovna banaka koji to zovu nisu mogli odoljeti to zovu nisu mogli odoljeti i učiniti će sve da se ti plasmani održavaju u zoni izvan problematičnih kredita te time zataškati vlastitu odgovornost u odobravanju istih. Troškovna efikasnost koju HNB tako olako spominje u praksi je ništa drugo nego zatvaranje neprofitabilnih poslovnica, smanjenje plaća radnika i rješavanje viškova. Na sreću ovo zadnje još uvijek je popraćeno otpremninama koje su iznadprosječno visoke. Tom se trostrukom efikasnošću indirektno udara na standard građana. O ponašanju banaka u slučaju Švicarski franak puno je već rečeno rečeno u medija i ostaje gorak okus potpune neosjetljivosti i izostanka društvene odgovornosti i pravovremene reakcije. Dalje se u izvješću govori o kontinuiranom rastu depozita, međutim, taj rast depozita rastao je po znatno višoj stopi od one koju obilježava kreditnu aktivnost, govorimo o rastu depozita stanovništva. Pa se nameće zaključak da je stanovništvo koje ima viška sredstva rast u drugoj polovici godine koincidira sa turističkom sezonom i prihodima iznajmljivanja o turizmu. To je pokrivalo ojačalo poziciju banaka na strani obveza gdje su obveze po primljenim kreditima zamijenjene puno boljim izvorima u formi štednje građana. To znači da nije došlo do koleracije osnovnom segmentu bankarske djelatnosti depozitno kreditnoj, niti do alokacije slobodnih novčanih sredstava Hrvatskih građana potrebito hrvatskom gospodarstvu. Dalje se u izvješću navodi da su kamatni prihodi banaka na kraju 2010. bili sa 7,1% manji nego krajem 2009. godine, kamatni prihodi su pali ali su najmanje pali oni kod kredita stanovništva, zašto? Dobe tvrtke oko kojih se otimaju sve veće i srednje velike banke, kod kratkoročnog financiranja snažno pritišću banke i postižu maksimalno niske marže. Razlog leži u konkurenciji banaka i odbijanju kvalitetnih tvrtki da ugovorno pristanu na razne naknade poput one na prijevremeno zatvaranje kredita. Stoga se svaka troškovna neosjetljivost banke kažnjava refinanciranjem tog partikularnog kredita, kreditom druge akvizicije željne konkurentske banke. Građani čiji su krediti mahom dugoročni, tu šansu nemaju ni izbliza. Unatoč nedavnom od početka 2011. godine ukidanjem visokih nameta za prijevremeno zatvaranje kredita, mnoge banke za kredite, ugovorene prije tog datuma i dalje obračunavaju po visokim naknadama za stanovništva. Zbog znatnog udjela od gotovo četvrtine kredita u švicarskim francima uključujući kunske kredite s valutnom klauzulom u toj valuti, ukupni kreditima stanovništva manja potraživanja za kreditima vezanih uz tu valutu su njihov efektivni pad i utjecaju na pad ukupnih kredita prema stanovništvu. Kod kredita za kupnju automobila jednako kod kredita po kreditnim karticama nastavlja se dvogodišnji opadajući trend i to ponešto ubrzanom dinamikom, s druge strane efektivan porast ostvaren u sektoru stanovništva kod kredita na dulji rok i bez posebne namjene, poglavito gotovinskih nenamjenskih a zatim i hipotekarnih kredita koje su građani vjerojatno djelomično iskoristili za zatvaranje drugih dospjelih obaveza prema bankama. Što se tiče prezentirane bilance HNB ona je dana u vezi za računovodstveno revizorske stručnjake, ne za zastupnike Hrvatskog sabora koji bi trebali dobiti kratko obrazloženje kvalitete i strukture aktive i pasive bilance HNB-a, te o potencijalu bilančnih pozicija HNB-a u smislu razrade mogućnosti osmišljavanje aktivne, razvojne, monetarne i devizne politike. Što se tiče računa dobiti i gubitka nedostaje kratko obrazloženje strukture prihoda i rashoda te nedostaje kvalitetno ekonomsko obrazloženje prijedloga da se neto dobit od dvije milijarde kuna rasporedi u zadržanu dobit, a ne da se uplati u državni proračun, posebno u teškoj gospodarskoj situaciji i potrebnim sredstvima za razvoj. Materijal je dijelom općenit posebno u smislu kao da je materijal Državnog zavoda za statistiku i nedostaje nešto više kvalitetnih i suštinskih informacija o stanju i ocjeni stanja u hrvatskom bankarstvu i u HNB. I na kraju sukladno zadacima HNB-a koji su definirani Zakonom o HNB-a i zakonske i zakonske obveze HNB-a da skrbe o monetarnoj deviznoj politici u RH, a Vladi RH o fiskalnoj politici jedna od ključnih činjenica 2010.godine bila dosta loša suradnja Vlade i ministarstva sa HNB. Jer dobro osmišljena monetarna i devizna politika usklađena sa fiskalnom politikom ključni je pokretač proaktivnih gospodarskih aktivnosti i stabilnosti financijskog i gospodarskog sustava u zemlji, a u skladu s time i lakše se može postići više zajedničkih ciljeva, kao npr. Građanima i gospodarstvu osigurati lakši dolazak do modela kreditiranja za prodaju neprodanih stanova za tržište, smanjivanje kamatne stope na stambene kredite te mjerama poticanja privatnog poduzetništva kao primjer.

Jedan od indikatora i pokazatelja je sama činjenica da ova rasprava nije bila na prošlom sazivu Sabor 2011.godine zbog određenih odnosa odnosno zbog loše komunikacije između Vlade i HNB-a. HNB-a svojom konzervativnom politikom stavio van opticaja dostupnost dijela kapitala, što naravno nije dobro ni za proizvođače, za izvoznike, za gospodarstvo u cjelini. zbog nemogućnosti suradnje s Vladom RH razumijemo konzervativnu politiku HNB-a u 2010.godini i ta konzervativna politika u takvim okolnostima se tada pokazala dobrom kao jedina moguća za osiguranje stabilnosti financijskog sustava RH i kao odgovor za krizu. Klub HNS-a će izvješće HNB-a za 2010.godinu. Hvala. Sljedeći u ime kluba zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici HNB-a, gospodo zastupnici. Da, kao što su svi rekli kao što vidimo ovo izvješće za 2010.iza nas je čak 2011. Danas smo u 2012.godini, danas bi trebali ajde počekajmo ovaj proračun razgovarati o onome što bi trebali očekivati u 2012. Možemo

govorio je nedavno o snižavanju deficita za 9 milijardi kuna. Možda nije daleko od istine kada tu žrtvu predmnijeva znači očuvanju kreditnog rejtinga. Što znači ako kreditni rejting padne u RH? Zajmovi RH perma ovom izvješću vidimo znači državi, gospodarstvu, građanima itd. dostižu gotovo 280 milijardi kuna. Ako i ovako negativni kreditni rejting padne samo za jedno mjesto, a to je realno očekivati i to treba izbjeći, to znači da će svi koji su zaduženi morati skuplje plaćati ne samo nove već i ono ranije odobrene im kredite. I u toliko doista treba podržati novu vlast, jednostavno kada je riječ o tome nema pravo na grešku. Prilike su teške, svi govore počev od onih najmoćnijih gospođa Merkel nadalje da će 2012.biti teža od 2011. Bonitetne agencije nedavno ruše kreditne rejtinge i jednoj velikoj uređenoj Francuskoj, i Italiji, i Sloveniji, i Španjolskoj, i Portugalu, i Slovačkoj, i Malti, i Cipru i sada se stvarno postavlja pitanje, što što Hrvatska može očekivati. Hrvatska ima tzv. niski kreditni rejting ali dovoljan da može vraćati dugove tzv. BBB minus. Tu smo bili nedavno sa Portugalom, sada je Portugal pao na BB ili na tzv. špekulativni rejting i tu sada oni već u toj opasnosti vraćanja dugova. Jedna Italija ima BBB plus, znači nešto malo bolje nego Hrvatska. Ako je u Italiji tako ili ako je Italija na tako niskim granama, gdje smo li tek mi. Što želim gospodo kazati? Mi smo u zadnje dvije godine izgubili negdje oko 150 tisuća radnih mjesta. 2012.znači ove godine treba vratiti 17,2 milijarde eura, ne samo država jasno, možda ona najmanja gospodarstva itd., devizna likvidnost čuli smo od viceguvernera je velika, vanjski dug 2003.bio je 20 milijardi eura, 2011. 46, nelikvidnost 2003.bila je 11 milijardi kuna, danas 40, državna jamstava 2003.bile su 20 milijardi, danas su 60 milijardi kuna itd. Međutim, zašto ovo govorim? Na str. 129 ovog izvješća dana je jedna tablica i ja mislim da je možda ona ključna tablica u ovome izvješću djelomično nadoknadivi i potpuno nenadoknadivi krediti. Pa onda vidimo da je 2008.udio takvih nenadoknadivih ili djelomično nadoknadivih kredita kod trgovačkih društava da su oni iznosili 7 milijardi 234 milijuna kuna, 2009. već 12 milijardi 736 milijuna kuna, a zamislite 2010. 19,5 milijardi kuna. Pretpostavljam da se u međuvremenu ta brojka sa 19 vjerojatno popela i na preko 30. Nije? Daj Bože da nije. Zatim stanovništvo 4 milijarde 998 milijardi to je iznos iz 2008., 2009. 7 milijardi, 2010. 9,9 milijardi kuna. Stambeni krediti, znači neadekvatnost, znači sad tu se najbolje vidi u kojoj su poziciji građani, 891 milijun 891 milijun kuna 2008., 2010. 2 milijarde 584 milijuna kuna i sada da ne nabrajam dalje. Interesantno da krediti za kupnju automobila, znači aute volimo izgleda više od svega, čak su se nešto i smanjili. smanjili. Znači ta nenadoknadivost ili neadekvatnost kredita raste, znači raste i '11. sigurno, hvala Bogu nije za onih 30 milijardi koje sam spomenuo. Rasti će bojim se i 2012. godine. Sada vidimo ili čitamo da bi banke trebale preuzeti udjele u posrnulim poduzećima, ne znam kako će to ispasti. Mi izgleda da prodajemo ono što je najbolje, Croatia osiguranje, Poštansku banku, a ulazimo u vlasničke portfelje nečega što se teško može definirati. Ok, ali vidjet ćemo kako će biti. neadekvatnost kapitala 2010. kretao se negdje između 12 i 13% ili ukupni krediti 2010. godine iznose već prije spomenuti 274,9 milijardi kuna. Nenadoknadivi krediti

smo u stanu pogoršati te parametre u 2011. Normalno ciničan sam, ali to će zasigurno tako biti. Na stanovništvo otpada svega 3,5%, znači građani plaćaju, građani daju sve od sebe, građani ako nisu 100% osigurali svojim hipotekama zajmove ne mogu do kredita. Sada se opet počinje spominjati obveznice. Strana 55 ovoga izvješća kaže da je tržišna kapitalizacija je tržišna kapitalizacija svih obveznica na domaćem tržištu kapitala na kraju prosinca 2010. iznosila 52,7 milijardi kuna ili 7,1 milijardu eura. Što će biti u ovim godinama naprijed ne znam. Onda strana 48, 49 govore već o prosječnim kamatnim stopama stopama pa se onda kaže da u segmentu, citiram, kratkoročnih kredita iznimnu stabilnost pokazale su kamatne stope na kratkoročne kredite stanovništvu bez valutne klauzule koje su u prosincu 2010. iznosile gotovo jednako koliko u prosincu 2009. godine, 12,64% naspram 12,68% kunsku štednju. Na deviznu nešto manje. Ono što bih volio znati i ono što bih zasigurno javnost željela znati, za koliko smo mi milijardi dolara prodali hrvatske banke, za koliko su one bile sanirane tamo negdje do 2000. ili 2001. godine. Da li nam netko može reći što se zbivalo tih '90.-tih godina, znači sa koliko su sanirane domaće banke, za koliko su prodane, koja je dobit banaka bila nakon što su ih preuzeli stranci. Mi na to imamo pravo, da li ćemo ga dobiti ne znam. Slažem se čak s nekima koji kažu da neke banke bez privatizacije bi se doslovce pod navodnicima zbog utjecaja politike urušile, ali kako to da stranci mogu uspješno poslovati, a mi ne možemo. No bez obzira na sve bankarski sustav u Republici Hrvatskoj je stabilan, to je već mnogo. Kuna je stabilna i to je mnogo, devizna likvidnost je usuđujem se kazati potpuna i to je puno. To su dobre poruke i pred kreditore koje će se postaviti, koji će relativno brzo doći u Republiku Hrvatsku. Inflacija je minimalna, ni to nije za podcijeniti. I osobno držim da je Hrvatska narodna banka u ovom promatranom razdoblju zasigurno izvršila svoju obvezu i utoliko mislim da ova ekipa koja danas vodi Hrvatsku narodnu banku zaslužuje naše povjerenje. Mi ćemo podržati u klubu IDS-a ovo izvješće. Tvrdim da je Hrvatska narodna banka faktor stabilnosti, Hrvatska narodna banka možda je zbog čvrste kune pogodila izvoznu ekonomiju nekih sredina u Republici Hrvatskoj, prije svega tu mislim na Istru. Pogodila je izvoznike, pogodila je čak i turističku ekonomiju, ali što ćemo, danas je tako kako je. Rekoh da su građani gospodarstvo zaduženi za 274 milijarde kuna bili u 2010. godini i razumljivo da sada kunu treba čuvati kao zjenicu oka svoga. Znači još jedanput da kažem, Hrvatska narodna banka i 2010. i 2011. je faktor stabilnost, ne destrukcije. Možda su zaposlenici u nešto privilegiranijem položaju tamo nego drugdje, ali to pustimo sada i normalno podržimo ljude koji su na čelu tih institucija. Hvala. Sljedeća u ime kluba HDZ-a, zastupnica gospođa Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče guvernera, kolege zastupnici. Pred nama je izvješće za 2010. godinu i ona je stvarno bila već davno iza nas i ekonomske su se okolnosti u odnosu na 2010. godinu zasigurno promijenile pa možda to onda i veliku raspravu o ovom izvješću čini izlišnom, ali mislim da ipak prilika kada raspravljamo o radu Hrvatske narodne banke u 2010. godini jest i prilika da možda izvučemo i neke pouke, izvučemo neke zaključke iz vremena koje je iza nas, a na korist vremena koje je ispred nas. S obzirom da glavni cilj koju svi zajedno moramo ostvariti a to je oživljavanje, ubrzavanje i ostvarivanje stabilnog gospodarskog rasta jest svakako još uvijek ispred nas, a tu onda svoju ulogu svakako ima i monetarna politika i Hrvatska narodna banka. Zasigurno u 2010. godini Narodna banka ispunila je svoje temeljne ciljeve onako kako joj je dat zakonom, očuvana je stabilnost cijena uključujući i tu specifičnu cijenu, odnosno tečaj hrvatske kune i očuvana je stabilnost bankarskog sustava. Na početku željela bih reći da mislim da je očuvanje stabilnosti bankarskog sustava zasigurno jedan od rezultata koji treba upisati u plus Hrvatskoj narodnoj banci i kao što je zamjenik guvernera istakao u dobroj mjeri to je posljedica i protucikličke prudencijalne politike koju je Narodna banka vodila prije krize, a koja je rezultirala i visokom kapitaliziranošću naših banaka, postocima znači omjera aktive i kapitala koji su puno veći nego što je to danas slučaj u razvijenim zemljama i koji su u biti omogućili da tijekom ove krize Hrvatska se nije morala suočiti sa troškovima saniranja i stabiliziranja bankarskog sustava što je bio slučaj mnogih puno razvijenijih država od nas. I to je mislim sigurno jedna od značajnih imovina koju nosimo tijekom ovog razdoblja krize, a kojoj je vjerujem pridonijela i svojevremeno odluka Vlade o povećanju iznosa osiguranih štednih depozita dodatno osnažujući i podupirući Hrvatske narodne banke na stabilnosti bankarskog sustava. I upravo kada govorim o tome onda je kombinacija aktivnosti koje je Narodna banka iz svojeg djelokruga poduzela poduzela na očuvanju stabilnosti sustava zajedno sa potporom u dijelu osiguranja depozita jest dobar primjer koordinacije djelovanja monetarne i druge ekonomske politike, odnosno ostalog dijela za koji je nadležna Vlada. Ali ono što bih se složila sa prethodnim govornicima, ali možda ne nužno iz istih razloga koji su oni istakli. Jedno bitno pitanje koje bih danas željela istaknuti jest općenito pitanje koordinacije monetarne i fiskalne politike, odnosno pitanje da li je Narodna banka razumijevajući osobno dobro razumijem ograničenja u kojima djeluje monetarna politika ali ipak držim da je ovo trenutak raspraviti da li je, zbog čega i zbog čega koordinacija monetarne i fiskalne politike u proteklom razdoblju možda nije bila na onoj visini na kojoj je trebala biti. da li je Hrvatska narodna banka i da li su instrumenti monetarne politike mogli biti snažnije iskorišteni za ublažavanje pada gospodarske aktivnosti. Jer razumijevajući ograničenja koja proizlaze iz visoke eurizacije, ograničenja koja stoga onemogućavaju da se monetarna politika u Hrvatskoj vodi možda na način kao u velikim ekonomijama. Jasno je i mislim da ćemo se složiti da je monetarna politika ipak ona prva i ona koja puno brže djeluje u trenutcima stabilizacije ima kraće vremenske, ima kraće rokove reakcije, brže reagira. I moj je dojam da je tijekom proteklog razdoblja puno ovoga koordinacijskog prostora utrošeno u raspravi tko će djelovati prvi, da li treba monetarna ili fiskalna, zašto ne fiskalna, a zašto bi djelovala monetarna. Mislim da je takvih rasprava bilo u prošlosti previše. Mislim da one još uvijek i danas na određeni način traju, a bit odgovora jest da je ekonomsko vrijeme teško i da zahtijeva koordinirano djelovanje obje politike sa svim instrumentima koje imaju na raspolaganju. U 2010. godini monetarna politika jest ekspanzivno djelovala smanjujući stopu obvezne rezerve. Početkom 2011. Onda je pokušala još jedanput učiniti ekspanzivan potez i potpomoći ekonomsku aktivnost smanjivanjem omjera devizne aktive i pasive. U biti moje je pitanje da li je snažnijim, pravovremenijim i pravodobnijim djelovanjem monetarne politike u 2010. Moguće se moglo pridonijeti ekonomskoj aktivnosti, boljim očekivanjima i na kraju konca manjim padom gospodarske aktivnosti u 2010. Ovo je možda danas akademsko pitanje, ali to pitanje ovdje u stvari ističem radi vremena ispred nas i radi mislim pouke koju bismo trebali izvući, a to je da je koordinacija dviju politika vrlo bitna, da je iscrpljivanje u raspravama tko prvi, tko kada i tko u kojem trenutku gubitak vremena, nego da monetarna politika poštujući njezinu nezavisnost, poštujući sve ono što je Hrvatskoj narodnoj banci dato mora također dati svoj najveći doprinos oporavku gospodarstva. I drugo pitanje na koje bi se u ovoj raspravi

da je ta dobit mahom rezultat tečajnih razlika od 1,9 milijarde kuna, tečajnih razlika koje nisu realizirane. I onda slijedom Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci. Nije bilo neproračunskih prihoda i nije bilo koristi za proračun od upravljanja državnom imovinom koja se zove devizne rezerve, a kojima upravlja HNB. a kojima upravlja HNB. Istovremeno zašto nije bilo znači dobiti koja bi bila raspoloživa za proračun jest što je kamatni prihod u 2010. u odnosu na 2009. znači upravo prihod od upravljanja rezervama HNB-a smanjen za 60% u odnosu na 2009. Uzimajući u obzir i kretanje kamatnih stopa, uzimajući u obzir i činjenicu da su kamatne stope na međunarodnom tržištu u drugoj polovici 2010. ipak pokazivale čak i neki rast i neki rast pa su čak i malene banke na depozite koje drže u inozemstvu mogle krajem, u drugoj polovici 2010. ostvariti veće kamatne stope nego u prvoj. Držim da je to mogla i HNB. Stoga mislim Stoga mislim da je ovo mjesto na kojem bi valjalo potaknuti pitanje i u nekom idućem izvještaju i detaljnije odgovore na to kako se upravlja pričuvama, gdje se pričuve drže, u kojim bankama se pričuve drže, kakav je status i položaj tih banaka? I nisu ova pitanja samo bitna zbog prihoda koji se ostvaruju od upravljanja državnim pričuvama nego i stoga što oko nas vlada kriza, propadaju banke, propadaju države. države. I HNB i zajedno s njom RH mislim da treba obratiti povećanu pozornost na to gdje se nalaze njezine pričuve, u kojim oblicima, u kojim instrumentima i što se s njima zbiva. A da se vratim na 2010. onda u izvješću možemo vidjeti da je u 2010. u potpunosti HNB prestala držati pričuve u obveznicama banaka. Što je dobro. Da je u određenoj mjeri smanjila držanje pričuva u obliku vrijednosnih papira država, međutim ne vidimo koje to vrijednosne papire i kojih država HNB kupuje. A ono što također opažamo, opažamo da su u 2010. udvostručeni obratni repo ugovori, ali da je isto tako pogoršan i rejting banaka sa kojima su ti repo ugovori sklapani. ono što me tu posebno zanima, vezano je i uz rezultat HNB-a i uz kvalitetu upravljanja pričuvama, ako je s jedne strane pogoršan rejting banaka sa kojima su sklapani obratni repo ugovori kako je onda moguće da je to za 60% smanjen kamatni prihod? Stoga bih u Izvješću od 2011. za koje očekujem da će se vrlo brzo naći pred ovim Domom očekivala da će ovaj segment u samom izvješću biti bolje obrađen. Uzimajući u obzir ono što sam rekla na početku, a to je da je HNB ostvarila ciljeve koji su joj dati zakonom u smislu stabilnosti cijena, da je uložila značajne napore u kvalitetu nadzora nad bankarskim sustavom, očuvanje stabilnosti bankarskog sustava klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Završili smo sa raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavila se zastupnica gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče guvernera, poštovani viceguverneru, kolegice i kolege. Mene zanima jedno pitanje koje u javnosti izaziva dosta podozrenja, na njega još nemamo konkretan odgovor, a pitanje datira još od daleke 1993. 1993. godine. Naime mene zanima da li su poslovne banke koje su bile označene od HNB-a, a temeljem Zakona, kao banke koje će izvršiti likvidaciju filijala JUGOBANKE u Rijeci, Zagrebu i Splitu obavile posao i gdje je ta imovina, odnosno da li su postupili sukladno zakonu izdvajali na posebnim računima kako financijska sredstva tako i nekretnine, gdje su? Naime da se podsjetimo radi javnosti što Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala JUGOBANKE d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju RH, dakle koji zakon je donesen 1993. godine, imale za obvezu dakle likvidaciju tih poslovanja glavnih filijala? Ponavljam u Zagrebu, Rijeci i Splitu. U likvidaciji poslovanja glavnih filijala one su bile dužne obavljati naplatu potraživanja glavnih filijala od pravnih i fizičkih osoba to izdvajati na posebne račune, a jednako tako čim dođu do takvih sredstava dakle za naplatu potraživanja glavnih filijala i u visini naplaćenih potraživanja promptno i na vrijeme plaćati obveze vjerovnicima glavnih filijala. Naime JUGOBANKA u stečaju, to je ona iz Beograda, to nije tajna vodi spor s RH u potraživanju od više od 10 milijuna dolara te 90 milijuna tadašnjih dinara zajedno s pripadajućim kamatama na ime akreditiva i kredita koji su te banke dale INA-i još u vrijeme bivše Jugoslavije. Osim toga JUGOBANKA okrivljuje Privrednu banku Zagreb da nije naplaćivala potraživanja, a što je trebala učiniti kao likvidator JUGOBANKA-ine podružnice u Rijeci. Likvidator te podružnice bila je riječka RI-ADRIA banka koju je kasnije preuzeo PBZ, a u sporovima je nastupala naravno i po zakonu kao što je to trebala u ime i za račun JUGOBANKE. I ona sada traži, dakle ta JUGOBANKA iz Beograda d.d. traži cjelokupni iznos. Mi sada pustimo po strani kakve je to naravi potraživanje i da li zaista JUGOBANKA u stečaju ima pravo uopće i da li je ovlaštena postavljati zahtjeve prema likvidatorima, međutim HNB itekako je ovlaštena i dužna po zakonu još tom zakonu iz '93. godine postavljati pitanja što je s tom imovinom, odnosno HNB vrši nadzor nad tom likvidacijom. MI imamo saznanja odnosno javnost je upoznata da neke od tih da neke od tih banaka te poslovne banke ušle su u posjed tih nekretnina, radnici, recimo primjerice u Splitu iako su dobili sudski spor, davno su ostali bez ikakvog radnog mjesta. Unatoč pravomoćnoj sudskoj presudi da se jave, da se vrate na posao, nemaju se gdje vratiti. Ta svoja potraživanja žele čak naplatiti od nepokretne imovine, ali pustimo sada po strani i to, mene zanima po kom osnovu može ta poslovna banka bez ikakve naknade držati nekretnine za to nije ovlaštena, za to nije dužna jer to ona ima posao samo likvidacije. Molim vas što konkretniji odgovor, to ne očekujemo da bude da opterećuje vaše izvješće ali molim vas vrlo konkretan odgovor, ne ulazeći u sva ona parničenja, međusobno koje vrše te banke sa nekim drugim pravnim subjektima, mene samo zanima odnos Hrvatske narodne banke, kao banke koja obavlja nadzor nad ovim poslovnim bankama koje su nastupale kao likvidatori. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Zahvaljujem više nema prijavljenih. Završili smo s pojedinačnom raspravom. Da li u ime predlagatelja se želite obratiti? Hvala. Evo možda samo ukratko par stvari. Evo da krenemo od kraja. Hvala na ovom pitanju, samo ako mi možete pismeno ovo dati pa ću vam odgovoriti onda i pismeno

Onda je bilo Martina, ono što je rekla oko dvije stvari reakcije monetarne politike. Mi smo krenuli toliko likvidnosti, mi smo praktički što sam rekao održavali strukturni višak likvidnosti tako da dodatno mi smo puno puta razmatrali u … banci ako još nešto možemo napraviti i zaključak je bio ne. Mi smo stvorili toliko likvidnosti jer banke drže 10 milijardi kuna na prekonoćnom depozitu tako da monetarna politika jednostavno nije imala prostora što bi drugo napravila. Ono što mi možemo napraviti, možemo utjecati na kamatnu stopu na međubankarskom tržištu koja je bila na povijesnom minimumu ali ako postoji averzija prema riziku i nedostatak potražnje koji su bili kombinirani na strani banaka onda taj transmisijski mehanizam više ne funkcionira. Sada na tih 10 milijardi možeš dodati još 5 milijardi i ne bi se dogodilo ništa, onda bi tih 5 milijardi još završilo na prekonoćnom računu u Hrvatskoj narodnoj banci. Iako smo mi smanjili … prekonoćni račun to još uvijek nije bilo dovoljno da banke potakne na snažniju kreditnu aktivnost, iako treba reći da opet plasmani u privatnom sektoru da ponovim u 2010. godini u Hrvatskoj su bili veći, rast plasmana nego u Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj, Slovačkoj itd., tako da smo sa tom snažnom ekspanzijom smo postigli, to nije Bog zna što, imamo recesiju. Sada imamo model u zadnjoj financijskoj stabilnosti gdje se procjenjuje ekonometrijski koji dio ovisi od potražnje a koje dio ponudi, očito da potražnje nije bilo na strani potražnje zato plasmani nisu mogli ići i zato dodavanje dodatne likvidnosti više ništa posebno ne može pomoći. da li je bilo pravovremeno mi smo većinu stvari smo napravili 2008. znači 2008. smo krenuli odmah, znači čim je krenula kriza mi smo oslobodili likvidnost u iznosu 10%BDP-a i to je stajalo tamo, nešto je bilo kredita poduzećima ali velim ako postoje strukturni problemi u gospodarstvu i problemi na strani potražnje ništa se ne da napraviti. Dobit HNB-a to je evergreen tema u Saboru, uvijek se vraćamo na dobit HNB-a. Prvo, ponavljam po ne znam koliko puta u Saboru, dobit je trećerazredni cilj ako nam zadate zakonom da nam je primarni cilj dobit, budite uvjereni biti ćemo najprofitabilnije poduzeće u Hrvatskoj, to garantiramo, možemo postići ogromnu dobit ali na štetu naših osnovnih ciljeva. Naš osnovni cilj nije ostvarivanje dobiti nego poticanje gospodarstva, niska inflacija, stabilnost financijskog sustava. Naravno da gledamo i na dobit ali kod nas prvo prvo sigurnost sredstava, likvidnost pa tek onda dobit ako gledamo na upravljanje međunarodnim pričuvama. E sada … izgleda čudno što kamatni prihodi padaju a rejting banaka kod kojeg su … ali to je zbog toga što je rejting svih banaka 2009. otišao dolje i to je išlo po 7, 8 noćeva. Ti više nemaš di plasirati lovu u Europi u AAA sredstva. Ti danas ako staviš lovu u bundeve, njemačke državne obveznice Bunds, popularno ih zovemo bundeve, ako stavite u najsigurnije on ima negativnu stopu. Znači mi danas da budemo sigurni dobivamo negativni prinos. Ali to su sredstva Hrvatske, to nisu sredstva HNB-a mi moramo osigurati prvenstveno da je to sigurno bez obzira na prinos, ne možemo sada trčati za prinosom kada ne znamo da li će neka banka sutra od velikih banaka u Europi još funkcionirati. Imali smo velike banke koje su bile pred bankrotom. Kod kojih smo nekada imali sredstva pa smo ih povlačili. Ako pogledamo dobit od 2010. HNB-a normaliziranu normaliziranu za međunarodne pričuve kojima se upravlja mi smo jedna od 10% banaka u europi sa najvišim prinosom. Imam tu podatke, budući da ne mogu podijeliti podatke o tome u kojim bankama držimo novce, mi smo inače jedna od najtransparentnijih centralnih banaka prema javnosti, prema vama zastupnicima o tome kako upravljamo pričuvama, ne možemo govoriti o tome gdje je koji plasman, to mislim da je jasno. Sada možda bilo je dosta pitanja oko banaka, banke imaju zaradu, ja bih to možda sumirao samo jednim upozorenjem, banke da, bile su profitabilne 2010. imale su 7% povrat na kapital. Sada javnost u Sabornici čujem ljuti su ljudi, banke su profitabilne, oni puno zarađuju a evo, budimo jako oprezni što želimo, da li želimo da Hrvatske banke ne budu profitabilne. Ajde razmislite konzekvence toga, za gospodarstvo, za financijsku stabilnost, za rezerve Hrvatske narodne banke, za porezne obveznike, ja to ne bih htio reći, bojim se da je to puno gora varijanta od ovoga da jesu profitabilne. 7% povrat na kapital vam je u ovom trenutku niže nego prinos na državnu obveznicu. Investitor gleda gdje mu je relativno ulaganje profitabilno, da li mu se isplati držati lovu u banci koja ima takav povrat ili staviti u državnu obveznicu da mu država garantira, ovdje mu država ne garantira. Tako da budemo oprezni koliko želimo ili ne želimo da su nam banke profitabilne. Naime, mogli bi puno gore u suprotnom naime mi smo već to imali sjetite se kada banke nisu bile profitabilne '99. Ili sjetite se kada banke nisu bile profitabilne u devedesetih godina, koliko nas je to koštalo? 32% BDP-a i 5% BDP-a, to ne želimo da se vrati.

Što se tiče valutne klauzule onda možda neću tu duljiti, to je bilo dugo pitanje. Mi bi HNB-u stvarno bi trebali biti čudaci kada bi mi koji vodimo HNB koji izdajemo kunu kao valutu ne bi htjeli da kuna bude osnovno sredstvo plaćanja, štednje i kredita. Pa naravno da mi to želimo. Mi smo do sada sve činili kako bismo to postigli. Međutim, valutna supstitucija, eurizacija ili nekada deutschmarkizacija, potiče iz sredine šezdesetih godina Jugoslavije. Mi smo kada smo postali neovisna država imali situaciju da je preko 90% štednje u hrvatskim bankama bilo u njemačkim markama i mi to nikakvom politikom ne možemo promijeniti. Mi smo održavali stabilan tečaj, imali smo nisku inflaciju da bi ljudima vratili povjerenje u njihovu vlastitu nacionalnu valutu. Zašto su oni pobjegli od nacionalne valute? prvenstveno osamdesetih godina zato jer su imali konstantno razdoblja visoke inflacije, hiperinflacije, devalvacije i shvatili su da se ne isplati držati novce u nacionalnoj valuti idemo rađe u stranu valutu njemačku marku koja nam osigurava da nam zadržava vrijednost naše štednje. devedesetih nastavak toga, od '94.do sada imate stabilan tečaj nisku inflaciju i onda još smo dodatno napravili mjeru jednu koja je tražila od banaka da stavljaju više kapitala sa strane da kreditiranje nehedžiranih zajmoprimaca. I to je bankama dalo cjenovni poticaj da oni potiču na strani pasive banaka da štednja raste u kunama. I tako smo uspjeli tu euro … smanjiti sa 85% na 65%. Ista stvar se događala na aktivnoj strani bilance banaka, znači krediti su pali sa 85% na 67%. Dolazi kriza, što prvo Hrvati rade? Op svi natrag u euro. I čitav naš taj trud nekoliko godina de facto u devet mjeseci puff nestaje. I što da mi napravimo? Mi ne možemo ljude natjerati da štede u kuni ako ne žele štediti. Ako štede u kuni ako je u pasivi banaka 80% štednje u euru, što banka radi? Daje kredit indeksiran kako bi hedžirala svoju valutnu poziciju da nije otvorena prema riziku. Ona time prebacuje valutni rizik na zajmoprimca. Međutim time banka preuzima kreditni rizik. Znači vi ste rekli da banke su oslobođene rizika, nisu. Ona transferom tečajnog rizika uzima kreditni rizik. Drugim riječima ako zajmoprimac bankrotira zbog promjene tečaja onda banka više ne dobiva svoj kredit natrag. I to se vidjelo recimo kada je švicarski franak aprecirati kako se tečajni rizik prebacuje u kreditni rizik. E sada, treba biti izuzetno oprezan, ako bi se administrativnom mjerom to pokušalo promijeniti zabraniti da se daju indeksirani krediti, do čega bito dovelo? Što se događa sa primjenom rizika? Raste, raste kamatna stopa i pada ponuda kredita. Znači možemo to napraviti ali moramo biti svjesni ne HNB jer je to Zakon o obveznim odnosima, ali se može promijeniti, ali ako se to napravi budite vrlo oprezni, posljedice koje to može izazvati po gospodarstvo i financijsku stabilnost. Evo, samo toliko. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je bilo vrlo slikovito, plastično. Ja bih sugerirao bilo je u diskusiji rečeno nadam se da ćete uvažiti za izvješće za 2011.godinu da na ovakav laicima primjereniji način bude jedan sažetak. Hvala. izvjestitelji odbora? Ne. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovanje će biti kada se stvore uvjeti. Hvala vam